Borist hafa bréf frá mennta- og barnamálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 1258, um skólanámskrá, skólastarf og lestrarkennslu, frá Eyjólfi Ármannssyni,